Predlog zakona koji je danas na dnevnom redu samo je jedan od pokazatelja da naši najviši organi vlasti prepoznaju koliki je, zapravo, značaj očuvanja kulture i kulturnog identiteta jedne države.Usvajanjem ovog sporazuma biće omogućene brojne aktivnosti na renoviranju, obnavljanju i proširenju kulturnih ustanova, uključujući i muzeje i pozorišta i brojne druge kulturne ustanove.Poboljšaće se pristup kulturnim zgradama, unaprediti njihova energetska efikasnost, a ono što je najvažnije, sačuvati njihova istorijska i arhitektonska vrednost.Novoizgrađene i rekonstruisane kulturne ustanove doprineće novim zapošljavanjima, većem broju posetilaca, samim tim i većim prihodima, a takođe i daljem razvoju kulturnog turizma u Srbiji.Dakle, ovim sporazumom obuhvaćena je rekonstrukcija dva narodna pozorišta, jednog u Beogradu, drugog u Nišu, rekonstrukcija Muzeja Jugoslavije u Beogradu, rekonstrukcija brojnih kulturnih centara širom Srbije, kao i pretvaranje stare Železničke stanice u muzej.Dakle, ovo su samo neki od projekata koji će u okviru kulturne sfere biti urađeni u narednom periodu. Oni su pokazatelj da pored stotine novoizgrađenih kilometara puteva, pored novih bolnica, novih škola, novih vrtića, sadašnja Vlada, uz podršku Aleksandra Vučića, brine i o kulturnom životu svojih građana.Da ova praksa rekonstrukcije kulturnih ustanova nije sada započeta dokaz su i brojni obnovljeni spomenici širom Srbije, obnovljena dva muzeja u Beogradu, kao i preko 500 obnovljenih fasada na brojnim spomenicima kulture širom Srbije.U 2019. godini je u Vranju nakon sedam godina pauze ponovo otvoreno Pozorište Bori Stankoviću.Tokom

i dodeljena su sredstva u iznosu od oko 83 miliona dinara. Sredstvima dodeljenim po osnovu ovog projekta stvara se ambijent za kvalitetnije uslove rada brojnih domova kulture, arhiva, biblioteka i drugih kulturnih ustanova širom Srbije.Zahvaljujući ovom projektu je i u opštini Rača, opštini iz koje ja dolazim, u toku 2020. godine izrađena projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju krova, sanaciju fasade, kao i zamenu stolarije Karađorđevog doma, kulturnog spomenika koji je podignut davne 1933. godine zahvaljujući kraljici Mariji Karađorđević.S

sprečiti dalje ruiniranje ovog šumadijskog dvorca, da ćemo ga što pre upisati u Registar dvoraca Srbije i da ćemo mu zajedno pronaći odgovarajuću namenu.Kao jedan od najvećih dvoraca koji se prostiru južno od Beograda, sigurna sam da ovaj dom može da se nađe na putu jedne turističke ture od Orašca, preko Topole, Viševca, pa sve do Pokajnice, predstavljajući rođenje, život i smrt vožda Karađorđa, priču o Prvom srpskom ustanku, kao i o buđenju državnosti.Dakle, evidentno je da je u poslednjih osam godina na polju kulture zaista puno toga urađeno, kao i da će se puno toga tek raditi.Međutim, svi ti uspesi vrlo često budu tema kritika i ismejavanja u niskotiražnim opozicionim tabloidima.

istoriji.Najsvežiji primer ovog o čemu govorim jesu i brojne izjave nekih tamo akademika o spomeniku rodonačelnika srednjovekovne srpske države, Stefanu Nemanji. Oni smatraju da ovaj spomenik treba srušiti ili ga ukloniti. Meni samo nije jasno zašto im toliko smeta jedan ovakav velelepni spomenik, da li samo zato što je on urađen za vreme vlasti Aleksandra Vučića? Sigurna sam da im zato smeta, zato što oni nikada nisu bili u stanju da učine nešto ni slično ovome. Njih nikada nije bilo briga ni za Srbiju, ni za naš narod, ni za našu tradiciju, ni za našu istoriju, ni za šta drugo sem za svoj džep.E, pa, dragi građani Srbije, danas to više nije moguće. Danas se radi za vas i za bolji život svakog od vas. Svaki dinar iz republičkog budžeta se troši na to da vaše živote učinimo kvalitetnijim i lakšim, bilo da je to kroz izgradnju novih puteva, novih bolnica, novih škola, vrtića, pa i novih pozorišta.Shodno tome, a upućeno svima onima koji žele svoje džepove da pune novcem građana Republike Srbije, na samom kraju citiraću našeg predsednika Aleksandra Vučića: „Ako nemaš tigrovo oko, ako nemaš želju da se boriš, ako nemaš emocije, ako nemaš ambicija, ako nemaš potrebu da radiš, da sanjaš i da maštaš o prugama, putevima, o pozorištima, o muzejima koje otvaraš, ako nisi u stanju da maštaš o većim platama i penzijama i da to ostvaruješ, a da bi to ostvario moraš mnogo da radiš, nemoj ni da budeš tu“.

Hvala.Uvažene kolege, uvaženi članovi Vlade, poštovani potpredsedniče ja znam da ste vi odgovoran čovek koji dobro radi svoj posao, ali znam i da ste tolerantni i da ćete mi oprostiti ako malo izađem iz teme, uzimajući u obzir važnost političkog trenutka i svega onoga što se, pogotovo danas, dešava u Srbiji.Poštovani ministre, ovaj predlog koji ste danas doneli pred nas nema samo svoju vrednost izraženu u milionima evra. Mnogo je šira njegova vrednost. On, pre svega, govori o nameri Vlade da ispuni ono što je rečeno kada je u ovom uvaženom Domu sadašnja premijerka izlagala svoj ekspoze.On govori o opredeljenju da čuvate i razvijate ustanove kulture i na kraju da ispunite ono što je obećano, a to je i najvažniji deo posla kada je u pitanju rad bilo koje političke strukture, ispunjenje obećanog.Evo, ovaj dokument danas je, u stvari, ispunjenje nečega što je već ranije obećano i pokazuje da vodite brigu o ustanovama kulture, kako ste to obećali i sve one su ovde pojedinačno, bar one najveće, nabrojane. To su ustanove kulture koje se nalaze u okviru granica Republike Srbije.Međutim, nekada u tom političkom delovanju može da se desi i slučaj da politički akteri urade i više od onoga što je obećano. Čini mi se da je ova Vlada uspela i više od toga, prateći kontinuitet od 2014. godine.Naime, godine.Naime, vodili ste brigu i o ustanovama kulture našeg naroda u okruženju, pogotovo kada je u pitanju Republika Srpska. Samo jedan primer ću reći. Evo, znam da je u Nevesinju, u jednoj maloj opštini na jugu Republike Srpske, ova Vlada, čiji ste vi deo, finansirala izgradnju doma kulture i nije ni tu vrednost, u tih 14 ili nešto miliona dinara, koliko je koštao taj projekat, nego u poruci da stabilna i jaka Srbija itekako vodi računa o svojim sunarodnicima gde god oni živeli.Niko nije u ekspozeu obećao da ćemo danas moći da pomognemo i nekim našim susedima koji ne pripadaju srpskom etničkom korpusu. Niko u ekspozeu nije obećao da će današnji predsednik države odneti 5.000 vakcina u Sarajevo za zdravstvene radnike u Federaciji BiH. Ali, kada dočekate tako nešto, ne možete ništa drugo do li da podržite i zdušno stanete iza takvog rada i predsednika i Vlade.Isti je slučaj kada je u pitanju ovaj dokument, odnosno sporazum koji ste danas doneli u ovu Narodnu skupštinu. Mi ćemo ga svakako podržati.Ja ću iskoristiti posle priliku da sa vama kao resornim ministrom sporta porazgovaram da i sami pripomognete u negovanju kulture sećanja, pogotovo kada su u pitanju naša stradalnička mesta u regionu i započnemo, tj. nastavimo razgovor na temu sportskog igrališta u stradalničkom selu Prebilovci na jugu Federacije BiH.Na kraju, ne mogu da se ne osvrnem i na ono što je obeležilo današnji dan, Bakarec. Još veliki Dučić je rekao – prva osobina primitivca je da se boji onoga što ne razume, a na prvom mestu boji se pameti. A ko je primitivac i nasilnik, imala je priliku Srbija da vidi tokom čitave godine, pa nažalost, i u poslednjoj deceniji. To bi bilo za kraj. Hvala. Hvala, gospodine Vujadinoviću.Iako ste uputili upozorenje, nisam primetio da ste izlazili iz okvira teme.Reč ima Milijana Sakić. Uvaženi predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, građani i građanke Srbije, naša zemlja pretenduje da sa svim svojim potencijalima krene u korak sa svetom, a to neće biti moguće ukoliko ne budemo prepoznati na kulturnoj mapi Evrope i sveta.Zato je meni danas posebno zadovoljstvo da govorim o projektu modernizacije infrastrukture u kulturi vrednom 30 miliona evra, od kojih se 20 miliona evra obezbeđuje preko zajma banke, a 10 miliona evra finansira iz budžeta Republike Srbije.Kao profesoricu srpskog jezika i književnosti, posebno me raduje izrada strategije razvoja kulture Republike Srbije

ali i veću prisutnost kulture kroz sve svoje ustanove i medije. Ova strategija istovremeno pokazuje i smer u kome Srbija teži da se razvija u narednom periodu, dokazi odgovornosti i rukovodstva države pri određivanju prioriteta, ali i pokazatelj dugoročnog i smislenog ulaganja u budućnost Srbije, naše dece i svih nas.Pravo na kulturu imaju svi, te će se ovim projektom sprovesti brojne aktivnosti na izgradnji i renoviranju, obnavljanju i proširenju ustanova kulture. i poboljšanju pristupa zgradama, što kulturu čini dostupnom za osobe sa invaliditetom, poboljšanju energetske efikasnosti, ali pre svega očuvanju arhitektonskih i istorijskih vrednosti ovih zdanja. Sve zajedno rezultiraće povećanjem kapaciteta ustanova kulture i obezbeđivanjem zadovoljavajućih tehničkih i bezbednosnih uslova za organizovanje kulturnih događaja.Šire gledano, projekat će doprineti većem broju kulturnih inicijativa, povećanju privredne aktivnosti, novom zapošljavanju i boljem razvoju turizma, kako regionalnog

manastirom Tronoša nedaleko od znamenitog mesta Tršić, čini ozbiljan, kako kulturni, tako i turistički kapital i potencijal grada Loznice, njene okoline i celokupne zapadne Srbije.Da se ne bih udaljila od teme, vratiću se na ustanove kulture koje su obuhvaćene ovim projektom, s tim što ću posebno istaći one ustanove koje se nalaze mimo Beograda, jer kao što sam rekla – pravo na kulturu imaju svi. Mene posebno raduje ulaganje u Narodno pozorište u Nišu, obnova zgrade i izgradnja male scene, digitalizacija 11 centara kulture širom Srbije, potom višefunkcionalni kulturni centar u Pirotu.Moram da naglasim da je moj grad preteča ovakvog jednog projekta, jer smo mi u Loznici, tačnije u Tršiću 2017. godine već dobili jedan naučno-kulturno-obrazovni centar koji nosi ime reformatora srpskog jezika i pisma.Važno pisma.Važno je napomenuti da je obezbeđeno bespovratnih 400 hiljada evra u vidu tehničke pomoći za finansiranje prethodne studije opravdanosti i za podprojekte, a datum realizacije svih ovih projekata obuhvata period od septembra 2020. do decembra 2024. godine.Uverena sam da je ovo, uz nedavno obnovljeni Narodni muzej i novosagrađenu muzičko-baletsku školu sa koncertnom dvoranom u Novom Sadu, tek početak pri vraćanju sebe sebi i renesansa u našoj kulturi i da će rukovodstvo naše države, najpre predsednik države, sva ministarstva, svi kulturni radnici, ali i drugi entuzijasti nastaviti sa ovakvom praksom i u godinama koje slede, i da će zapušteni i napušteni objekti i ustanove kulture ostati deo našeg ružne prošlosti. Zato ću, kao poslanica sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati predlog ovog zakona i pozvati i ostale kolege da učine to isto, jer budućnost pripada onima koji u nju veruju, a seme koje posejemo danas biće plod naše budućnosti. Zahvaljujem.

Lako je podizati zajmove i kredite posebno kada privreda funkcioniše. Ovi pre nas su dizali kredite, a iz kredita nisu pravili izvoz za vraćanje duga. To u ovoj situaciji nije slučaj. Dakle, postoji izvoz za vraćanje duga i država može da se sa 30 miliona evra posveti kulturi, jer će privreda taj novac zaraditi i za ovih 30 miliona i za neke druge potrebe. Dok privreda funkcioniše, lako se braniti i od kovida.Dame i gospodo, gotovo opšte uverenje je da našu kulturu kvare rijalitiji. Mislim da je to delimično tačno,

Čak se neki narko dileri u serijama koje se snimaju na RTS i prikazuju pokušavaju predstaviti u nekom pozitivnom svetlu.U

koji psuju, ubijaju, rasturaju drogu u tim serijama oni najviše pričaju o rijalitima, kao da su to doživeli kao neku vrstu konkurencije.Ja bih od ovih projekata za kulturu voleo da se deo tog novca ili neki drugi novac uloži u folklorna društva u malim sredinama. Dakle, ono što neguje kulturnu tradiciju našeg naroda i po igrama i po nošnji i po pevačkim društvima. Dakle, voleo bih da se maksimalna pažnja posveti folklornim društvima u malim sredinama, pa čak da postoje neke centralne smotre za takvu vrstu folklornih društava, jer mislim da je vredno da naši ljudi znaju kakve su nošnje bile, kakve su se igre igrale. Mislim da je to veoma značajno za kulturu, odnosno za prenos kulture sa jedne generacije na i gospodo, ovde ste govorili o filmu „Dara iz Jasenovca“. Ja ću pokušati da one koji su najviše govorili protiv tog filma, a žive uglavnom u Beogradu i Novom Sadu, da to uporedim sa filmom koji nije snimljen, koji se zvao „Mezimica“. Ali, pre toga, hoću da kažem da najglasniji kulturni radnici, reditelji i glumci su dobili ogroman novac iz budžeta Republike Srbije, a da pri tome ja baš i nisam video neka kulturna dostignuća.Recimo, Bjelogrlić je dobio preko 110 miliona dinara iz Filmskog centra Srbije, čiji budžet se puni iz budžeta Republike Srbije. Nikola Kojo je dobio 20. Gospođa Karanović je dobila 30 miliona. Srđan Dragojević je dobio 30 miliona. Srdan Golubović je dobio 30 miliona. Dakle, svi oni koji se blatom bacaju na ovu vlast, zahvaljujući tome što je ova vlast organizovala državu da ima viška novca i da mogu da se finansiraju filmovi su imali koristi, a pri tome ne štede bacajući to blato.Ja sam već rekao da ću nešto malo da kažem o filmu „Mezimica“ koji nije snimljen, na sreću, jer je producent povukao projekat iz Filmskog centra Srbije. Dakle, svi oni koji su se blatom bacali na „Daru iz Jasenovca“, su filmom „Mezimica“ hteli da snime sledeći film – da srpski lekari iz Kliničkog centra Srbije uz pomoć pokvarene srpske policije vade stranim državljanima organe i prodaju na crnom tržištu. Time su hteli valjda da amnestiraju „Žutu kuću“ i da predstave vađenje organa kao čin koji se događa u Srbiji i time bi naneli nemerljivu štetu. zvao kako se zvao nije želeo ni malo čak ni da prepravi takvu vrstu scenarija i producent je bio prinuđen da povuče takav projekat. Svi oni koji su bili protiv „Dare iz Jasenovca“ su tada govorili da je filmski centar Srbije izvršio cenzuru, iako je sam producent povukao taj projekat.Dakle, svi koji su bili za to da se Srbi pokažu kao zlikovci su bili protiv toga da se deo hrvatskog naroda, zloglasne ustaše, prikažu samo delimično u svetlu kakvi su stvarno bili.Na kraju, da zaključim da je socijalistička komunistička Jugoslavija bila samo prelaz u Hrvatskoj iz jedne NDH u drugu NDH i imamo pravo da narod i buduće generacije podsećamo na tu činjenicu. Hvala. Hvala gospodine Rističeviću.Reč ima Biljana Jakovljević. **Biljana Jakovljević** Uvaženi potpredsedniče, gospodine Orliću, uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projekat „Kulturne infrastrukture“ označava da naša država vodi odgovornu politiku prema našim kulturnim tekovinama i prema našem srpskom identitetu.Naš identitet čini pismo, jezik, pravoslavlje, naši običaji, naša tradicija. Ukoliko se ne budemo odgovorno ponašali prema našim ustanovama kulture, ne možemo očekivati ni da sačuvamo naše kulturne tekovine.U

domova kulture, kako na gradskom, tako i na seoskom području, podizan je veliki broj spomenika, svedoci smo novootkrivenog spomenika Stefanu Nemanji, koji je simbol naše istorije, naše religije i našeg daljeg napretka.U

ovim Sporazumom potvrđuju se dalja infrastrukturna ulaganja. Glavni ciljevi projekta obuhvataju renoviranje, obnavljanje i proširivanje ustanova kulture, uključujući muzeje, pozorišta, kulturne centre i druge ustanove.Predviđeno je i ulaganje u digitalizaciju u 11 gradova širom naše zemlje i smatram da je to jako pohvalno, obzirom da se nalazimo u epohi modernizacije i digitalizacije. Kada digitalizacija ulazi u sve sektore, pohvalno je da digitalizacija ulazi i u sektor kulture.Mi Čačani volimo da istaknemo kada govorimo o kulturi sve značajne ličnosti koje su na neki način obeležile i ostavile svoj pečat iz oblasti kulture, a da su živele ili da su rođene u našem gradu Čačku, kao što su Nadežda Petrović, Vladislav Petković Dis, Branko V. Radičević, vrsni umetnici rokenrola Bora Đorđević i Točak, zatim braća Teofilović, operska diva Radmila Bakočević, narodni pevač Miroslav Ilić, glumica Sonja Savić i mnogi drugi. Smatram da je jako važno na ovom mestu i svuda da pominjemo imena koja su ostavila svoj pečat u našoj kulturi.Ja ću se samo još kratko osvrnuti na doprinos kulturnom razvoju kod nas u Čačku. Zahvaljujući Fondu Republike, ali takođe i sredstvima lokalne samouprave uspeli smo u proteklih šest godina da uradimo dosta krupnih projekata iz oblasti kulture.Godine 2018. otvorili smo jednu od najmodernijih i najvećih biblioteka pod jednim krovom – Biblioteku „Vladislav Petković Dis“, rimske terme, odnosno Trg rimske terme, a u toku je i restauracija rimskih termi i to predstavlja jedno od važnih lokaliteta za naše turističke posetioce.Takođe, pre tri godine postavili smo i spomenik Tanasku Rajiću na sam ulazak u naš grad, na početku Bulevara Tanaska Rajića i u toku je projekat za postavljenje Spomenika knezu Stracimiru, bratu Stefana Nemanje, za koga se vezuje i osnivanje našeg grada.Kao i u drugim gradovima, i u našem gradu osnovano je Gradsko pozorište i na taj način smo upotpunili sadržaj za ljubitelje glume i pozorišne scene.Više nego ikada se uložilo u kulturnu infrastrukturu i sa time nastavljamo i u narednom periodu. Svake godine se uvećavaju sredstva za sektor sektor kulture, što nije bilo svojstveno u periodu pre 2012. godine.U Srbiji postoji veliki broj kulturnih umetničkih društava i udruženja i organizacija koje se bave amaterizmom, koje broje više stotina hiljada članova koje se bave kulturnim amaterizmom i ja se nadam da će i oni pronaći negde prostora da konkurišu za svoju infrastrukturu.Sa velikim zadovoljstvom na samom kraju podržaću u danu za glasanje ovaj predlog, sa željom da se što više bavimo očuvanjem naše srpske tradicije i naše srpske kulture. Hvala. Hvala, gospođo Jakovljević.Imamo još 19 minuta za raspravu.Reč ima Vuk Mirčetić. Uvaženi predsedavajući, potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na današnjem dnevnom redu se nalazi Sporazum o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije koji se odnosi na infrastrukturu u kulturi.Prethodne koleginice i kolege narodni poslanici su dosta pričali o tome, tako da ću ja da se trudim da moj govor bude što što sažetiji, da bi ostale koleginice i kolege imale vremena da kažu nešto na ovu temu.Vlada Republike Srbije je pokazala i dokazala da prepoznaje značaj kulture. Premijerka Ana Brnabić je i ovde pred nama u svom ekspozeu iznela da bez kulture nema jake države.Ja ću podsetiti na jedan od pet principa SNS koji kaže – orijentacija srpskog društva i politike ka budućnosti, koje je zasnovano na negovanju svesti o prošlosti i kulturi, tradicije i srpskom identitetu.Vi ste, ministre Udovičiću, jutros pričali o okvirnom sporazumu i naveli ste određene infrastrukturne projekte i podprojekte koji treba da budu podržani. Ja ću navesti samo neke, oni se nalaze u gradu Beogradu, a to su Narodno pozorište u Beogradu i Muzej Jugoslavije u Beogradu. Naravno, ne treba zanemariti ni ostale projekte koji se nalaze po celoj Srbiji. Interesantno je možda pomenuti digitalizaciju 11 centara kulture.Za narod Republike Srbije je jako važno da podsetimo na to da su u prethodnom periodu, dakle u periodu vladavine SNS, obnovljeni Narodni muzej u Beogradu, kao i Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Ono što mnogi nisu uspeli da urade, a možda nisu ni hteli, mi smo uspeli da uradimo i sada je važno da nastavimo da idemo u istom smeru.Jutros smeru.Jutros je kolega narodni poslanik Stefan Srbljanović, koji je danas bio ovlašćeni predlagač ispred poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ rekao da se na ovaj način dodatno razvija i kulturni turizam u Srbiji, omogućava se šira dostupnost kulture, a zatim i otvaranje novih radnih mesta, kako je to naveo naš kolega narodni poslanik Aleksandar Marković.Smatram da će usvajanje ovog okvirnog sporazuma dodatno doprineti unapređenju kulture u Republici Srbiji, ali i indirektno turizma, otvaranju radnih mesta, dakle i ekonomije ekonomije itd. i zbog svega navedenog, u danu za glasanje ću glasati za ovaj predlog. Ujedno pozivam koleginice i kolege, narodne poslanike i narodne poslanice da takođe, svojim glasom podrže ovaj predlog. Živela Srbija. Hvala. Narodna poslanica, doktor Dragana Barišić.Izvolite. **Dragana Barišić** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kada je reč o Predlogu zakona o okvirnom sporazumu, ja ću sa zadovoljstvom podržati ovaj predlog u danu za glasanje, zato što se tiče revitalizacije infrastrukture u oblasti kulture.Moje kolege su već do sada mnogo toga rekle i zaista mislim da je dosta izrečeno, pa ne bih se ponavljala, ali ono što želim da kažem jeste to, pošto dolazim iz Kruševca, moj grad ove godine proslavlja šest i po vekova od osnivanja. Zaista, jedan jubilej kojim mogu mnogo malao gradova u Srbiji, ali i u Evropi da se pohvale. Ponosna sam na to što su sve ustanove kulture u mom gradu uzele učešće u organizaciji ovog značajnog jubileja.Složićete se sa tim da je zaista jedan značajan jubilej, a između ostalog nedavno je održana i sednica Organizacionog odbora kojim je predsedavao ugledni Kruševljanin, gospodin Bratislav Gašić, a u okviru ovog Odbora je i ministarka kulture Maja Gojković, ministarka državne uprave i lokalne samouprave gospođa Marija Obradović i između ostalih i ministarka rada i boračkih prava gospođa Darija Kisić Tepavčević.Ono što mogu sa ponosom da kažem da će se na Vidovdan 2021. godine, kao što je kolega već rekao podići, do tada i svečano otvoriti spomenik knezu Lazaru, ali i rekonstruisani trg Kosovskih junaka.Prethodnih dana se zaista vodila polemika među nekim našim lokalnim opozicionarima, političarima u pokušaju, inače oni žele da se predstave nekim novim licima, a to su u stvari isti oni, iz iste one partije kojoj je pripadao i ovaj novi političar, navodno koji sada promoviše neku svoju stranku, a to je Dragan Đilas. Oni su valjda zaboravili da su do 2012. godine harali Srbijom i ne samo Srbijom nego i pustošili sve ostale gradove.(Predsednik: Ja moram samo da vas ispravim.

ali znate kako, oni žele da se predstave građanima da su to neka nova lica, bar ovi naši lokalni u Kruševcu. Predstavljaju se kao neka nova lica za Kruševac, a u stvari mi ih dobro znamo. Mnogi od njih su bili portparoli baš te Demokratske stranke koja nas je zavila u crno iako je bila žute boje. Sada se bune valjda zato što smo sklonili one pločice koje su bile na centralnom trgu. Jedino što su ostali, valjda im je smetalo što smo ih baš sklonili, jer ih podseća na onu njihovu žutu boju. Drugo ništa u Kruševcu nisu uradili, a i u Rasinskom okrugu to možete da čujete od mojih kolega. Jedino što su stavili katance na sve one fabrike koje su do tada radile i Kruševac koji je u vreme devedesetih bio na četvrtoj poziciji u staroj Jugoslaviji, doveli do ruba propasti. E sada im smeta i Bratislav Gašić koji je vratio sjaj Kruševcu i svi mi naprednjaci koji se borimo da Kruševac bude na onom mestu koje zaslužuje.Moram da napomenem da se trude svim i svačim i naravno izmišljotinama i napadima i više tim napadima ne odolevaju i tek rođena deca. Zaista za svaku osudu i za sve najgore što mogu da kažem u ovom trenutku je to što su pre par dana napali još jednom gospodina Gašića i ne samo njega, već i mene i sve ostale ljude koji predstavljaju Kruševac u ovom visokom domu, izmišljajući i plasirajući neistine.Zaista želim sa ovog mesta da kažem i odgovorno tvrdim i to ću nadam se na sudu i dokazati, da ti njihovi politikanti iz Kruševca samo se služe izmišljotinama, valjda po uzoru na svog lidera, a verovatno su i oni kao što reče koleginica Nikolić na platnom spisku njegove firme, jer koliko znam, mnogi nemaju zaposlenje, a žive mnogo bolje od svih nas. Tako da se samo služe lažima i pokušavaju da omalovaže sve ono što je urađeno.Da bih ostavila vreme i kolegama koji su se prijavili posle mene, imala bih mnogo toga i mislim da više sednica ne bi bilo dovoljno da se ispriča o tome šta je u Kruševcu urađeno. Uostalom, nadam se da će i sednica Vlade Republike Srbije biti održana baš u Kruševcu na dan kada obeležavamo šest i po vekova, naravno ukoliko epidemiološke mere to dozvole, pa ćete se uveriti koliko je urađeno za taj grad. Upravo im zbog toga smeta i Bratislav Gašić i svi mi naprednjaci i Aleksandar Vučić, jer mi radimo i gradimo Srbiju, a oni su samo radili za svoje džepove i eto, pošto ovih dana u Kruševcu sprovode neke ankete sa nekim njihovim letećim cirkuzantima, pa nek im sledeća neka anketa bude tipa da li će njihov nalogodavac i finansijer dati nešto od onih 619 miliona i od onih 35 stanova, bar da otvori jednu bolnicu ili da zbrine jednu ugroženo socijalnu porodicu. Hvala. **Ivica

određene tabloide bivšeg režima kako već napadaju i Vladu Republike Srbije i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Narodnu skupštinu zašto zadužujemo državu za jednu ovakvu oblast oblast i uvek će spominjati da je bolje da smo taj novac iskoristili za recimo izgradnju škola, dečijih bolnica, vrtića, puteva.Napadaće nas za sve ono što mi već radimo, a što oni nisu radili dok su bili na vlasti. To je čini mi se jedan ozbiljan problem u njihovim glavama kako da to prikažu da su oni bolji, a da smo mi rasipnici i čini mi se kao da imaju želju da nas čitav narod, prikažu da nije dostajan toga što živi u Srbiji i da nije dostojan i da ima pravo na jedan normalan život.Evo, ako pogledate samo neke od tema koje su otvorili na raznim društvenim mrežama, spominju i onog Dejana Atanackovića, pa kažu – umetnik iz Firence. Pa kažu – ponavljamo umetnik iz Firence, profesor iz Firence. Pa šta? Da li su naši profesori i naši umetnici koji žive ovde u Srbiji manje vredni nego oni? Nisu. Jel on nešto vredniji od bilo kog čoveka u ovoj sali ili u bilo kom naselju, selu, zaseoku u Srbiji? Nije.Ali im je bio potreban da napadne jedan deo našeg kulturno-istorijskog nasleđa i nije ovde reč o novcu, nego o tom nasleđu. Mi bismo nasleđe koje ima kulturno-istorijsko koje ima srpski narod da sačuvamo. Ima mnogo razloga. Oni bi da ga unište. Ono što nisu uništili komunisti, nisu uspeli za 50 godina, to sada treba da urade ovi koji su jedno vreme vladali Srbijom, bivši režim Dragan Đilas i ostala ekipa, da kroz privid građanske demokratije Srbi prestanu da budu Srbi, da se odreknu svega.Mi smo jedini narod iz bivše Jugoslavije, one velike koji nema problem ni sa svojim kulturnim nasleđem, ni sa svojom istorijom. Ne moramo da izmišljamo, ne moramo da pravimo, ne moramo da dokazujemo ono što je dokazano i poznato i u naučnom svetu prihvaćeno.Zašto bi se toga odricali? Pa, ako čuvamo tu tradiciju, to naše kulturno nasleđe, snažimo nacionalni duh i kolektivni duh naroda i takav narod ima velike šanse da u ovom surovom svetu opstane.

bi da nešto otimaju od srpskog naroda. Pokušavaju da nam otmu jezik. Pokušavaju da nam otmu i pismo, pa latinica kojom pišu je Vukova latinica. Pokušavaju da nam otmu naučnike. Može Nikola Tesla da bude naučnik sa današnje teritorije Hrvatske, ali je Srbin. Jel bi Mihajlo Pupin možda bio onda iz Austrije? Zato se javljaju Dejan Atanacković, Đilas i ostala kompanija koji kažu da je spomenik Stefanu Nemanji ruglo Beograda, da je to 23 miliona evra potrošeno da bi se oprao novac i pokralo nešto. Oni su pokrali i opustošili Srbiju. Bili su im važni samo džepovi, nije bitno što je srpska država počela da nastaje pre 600, 700, 800 godina, to nije bitno. Nije bitno što možemo da dokažemo da smo na ovim prostorima mnogo duže nego što bi neki hteli da budemo i što smo opstali mnogo duže nego što su mnogi drugi i onda ćemo uvek imati u toj građanskoj opciji, tu priču kako nismo dostojni da negujemo svoju kulturu i istoriju.Imamo

To je samo jedan deo, samo jedan deo, a setite se samo šta je bila njihova kultura, a ja ću da kažem. Kada smo donosili Zakon o javnim nabavkama 2012. godine, najviše su se brinuli kako će da se sprovodi Zakon o javnim nabavkama u oblasti kulture. Znate zašto? Zato što su hteli da se zakon ne sprovodi ne zbog kulture, nego zbog sala za koje su za koje su trošili novac za njihovo renoviranje, a bile su srušene. To je bila njihova oblast kulture. Ko se god od njih dohvati u oblast kulture, on je postojao sve nekulturniji pod izgovorom da mu je narod, nije zaslužan da ima bolji odnos kulture prema tom istom narodu i tom istom vaspitavanju naše dece.Sasvim sam siguran da će i ovaj zakon iste napade da doživi kao spomenik Stefanu Nemanji i uvek će na sve moguće, šta god da uradimo, da nas napadaju. Zamislite, apsurd, da kada je napravljen prvi Klinički centar u Srbiji i u Nišu, oni nama pričaju kako novac treba ulagati u bolnice. Kada smo izgradili više autoputeva nego što je i jedna druga vlast pre nas i to svi zajedno, pričaju nam oni koji su krali državu, pravili stelt puteve, kako novac treba da ulažemo u Oni koji nam pričaju da trebamo da brinemo o našim zdravstvenim radnicima, a naši zdravstveni radnici 2012. godine su bili na kolenima na ivici siromaštva, a napravili smo dve bolnice za manje od šest meseci zbog ove pandemije i oni sad nas uče kako trebamo da vodimo Srbiju.Koji god deo društvenog života da su dotakli, oni su ga upropastili i postali bogatiji. Srbija treba na prvom mestu da neguje, osim što obnavlja zemlju, treba da neguje istoriju kulture, sećanja, razvitak kulture i očuvanje sopstvene istorije radi sačuvanja svog nacionalnog, kulturnog kulturnog i bilo kog drugog identiteta.Tako da, u svakom slučaju šta god da priča bivši režim, ovo treba da se izglasa, treba ulagati u oblast kulture baš iz razloga da se sačuvamo onakvi kakvi jesmo i da izdržimo u svim ovim vremenima koja dolaze u budućnosti. Pošto ima još jedan minut, da li da dajem reč ili

pred nama se danas nalazi set vrlo bitnih i konstruktivnih predloga zakona. Ja bih se lično osvrnuo upravo na Predlog zakona koji se tiče ovog projektnog zajma vezanog za infrastrukturu u kulturi.Politika ulaganja u kulturu je jedna vrlo isplativa strategija, jer uvek stvara pozitivan efekat. Kultura je ta koja oblikuje naše misli i naše ponašanje. kultura je ta koja nama daje identitet i pomaže nam da izgradimo svoj karakter.Kultura na ujedinjuje i daje nam osećaj bezbednosti. Jezik kojim govorimo, umetnost, književnost i baština kojom se ponosimo, običaji, tradicija zajedno čine našu kulturu. Oni postaju deo naše svakodnevnice i utiču na nas na mnogo načina, stoga je svako ulaganje u kulturu opravdano i slobodno možemo reći da bez kulture i stvaralaštva nema jake zemlje, nema jake Srbije.Naša država i naša Vlada su to prepoznali. Uprkos zdravstvenoj krizi koja je zadesila ceo svet pa i Srbiju, sektor kulture i informisanja nije ostao po strani, već je budžet znatno veći u odnosu na 2020. godinu i to veći za 10%, iznosi 12,7 milijardi dinara. Dakle, budžet za kulturu je razvojni. Vidan je finansijski napredak u odnosu na prethodne godine. Imaćemo stabilno finansiranje ustanova kulture, a iznosi, za skoro sve konkurse iz ove oblasti kulture i informisanja, su znatno povećana.Kada govorimo o okvirnom Sporazumu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam infrastrukture u kulturi, moramo napomenuti da je ovo prva Vlada koja je od međunarodnih finansijskih institucija, u ovom slučaju od Razvojne banke Saveta Evrope uzela kredit od 20 miliona evra samo i isključivo za ulaganje u infrastrukturu u kulturi i poboljšanju uslova rada za naše umetnike generalno. Ako tome pridodamo da je ovim zajmom predviđeno sprovođenje brojnih aktivnosti na renoviranju, obnavljanju i proširenju ustanova kulture, uključujući muzeje, pozorišta, kulturne centre i slične ustanove sa fokusom na renoviranju i unapređenju stanja postojećih zgrada, slobodno možemo reći da je ovo ulaganje i opravdano.Dakle, ovim zajmom predviđeno je obnavljanje Narodnog pozorišta u Beogradu, Muzej Jugoslavije u Beogradu, Narodnog pozorišta u Nišu, Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“, digitalizacija 11 centara kulture u celoj Srbiji,

Pirotu.Takođe bih iskoristio ovu priliku, kada već pominjemo kulturne centre, da i srpski narod iz Krajine, čiji sam i sam pripadnik, odavno čeka i vapi za jednim ozbiljnim krajičkim kulturnim centrom. Mi Srbi, koji vodimo poreklo iz Republike Srpske Krajine, imali smo trnovitu i burnu istoriju, suzbijanu kulturu, istrzanu duhovnost. Stoga se nadam da ćete imati snage, volje i sluha za nas gospodine ministre.Potrebno je da svi damo malo napora i time učinimo mnogo. Izgradnjom ovakvog kulturnog centra, na primer u Zemunu, upisujemo se u mudre narode koji čuvaju svoju istoriju, običaje i tradiciju.Što

Da nastavim?Što se tiče sporazuma o kome sam maločas govorio, reč je o važnom sporazumu za Srbiju, jer doprinosi, ne samo poboljšanju stanja ustanova kulture, već i razvoj kulture i kulturnog turizma u Srbiji i uopšte.Zato ja lično i nadam se moje kolege, podržavamo i glasaćemo za ovaj, kao o stale predloge, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku i modernu Srbiju. Brže nisam mogao, izvinjavam Mogli ste, da ste pročitali samo ovo na kraju.Šalim smo iscrpeli listu prijavljenih za diskusiju, želim da pitam – da li ima još neko u ime poslaničkih klubova da

na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih, nema više ni predstavnika predlagača, niti izvestilaca, pre nego što zaključim jedinstveni pretres, samo želim da da kažem da možda postoje u našoj zemlji ljudi koji misle da naš posao nije toliko važan, ali ja zaista želim da svako od nas narodnih poslanika, ali i svaki građanin Srbije bude uveren u to da mi obavljamo posao koji je od velikog značaja za državu i da je između ostalog i ovo što smo danas radili od velikog značaja za državu, iako sumnjam da je javnost, osim ukoliko nije gledala direktan televizijski prenos, ali ukoliko se informisala iz Đilasovih medija, mogla je da vidi samo da je Bakarec pretio Đilasu i ostalima, da sam ja to podržao jer ga nisam opomenuo i da smo Palma i ja bili na krv i nož. Niti je Bakarec pretio, a to što Palma i ja ponekad imamo različita mišljenja ne znači da koristimo krv i nož. To je možda alat onih koji takve naslove vole da stavljaju.Samo želim da vas dodatno ohrabrim u tom smislu da nastavimo da radimo naš posao, zato sam i smatrao da je važno da nastavimo, da budemo deo opšte državne i društvene politike koja, kao što vidite, ostvaruje dobre rezultate i u borbi za javno zdravlje, ali i u borbi protiv kriminala i korupcije, isto tako i današnji gest predsednika Republike Srbije, koji je u ime Republike Srbije donirao određeni broj vakcina Bosni i Hercegovini, pružajući ruku dobrosusedstva i saradnje možda i sa onima koji ne žele baš blagonaklono da prime tu ruku, ali to je ta Srbija kojoj mi želimo da doprinesemo.Zato sam smatrao da je važno da u ovim teškim vremenima i smatram, a i to je mišljenje i ljudi sa kojima sarađujem na kolegijumu Narodne skupštine, da Narodna skupština treba da nastavi da radi, jer niti je ovde bilo bilo kakvih nekih velikih izvora zaraze, poštujemo sve mere koje postoje, od nošenja zaštitnih maski, do ovih pleksiglasa koji su između poslanika i mi ćemo naravno nastaviti sa našim radom.Želim još jednom da se zahvalim ministru Udovičiću saradnicama ili njegovim ili iz drugih ministarstava, da zahvalim svima vama, dame i gospodo narodni poslanici.Time zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu zakonu.Nastavljamo sutra u 10.00 sati. Hvala.